Poštovani narodni poslanici, nastavljamo sa popodnevnim delom sednice, s obzirom da je predstavnik Vlade prisutan.Reč ima narodni poslanik Nebojša Bakarec. Poštovana predsedavajuća, gospođo Kovač, poštovani gospodine, ministre Nedimoviću, poštovane dame i gospodo poslanici, poštovani građani, građani, danas kada smo čuli fenomenalne planove i najave koje je saopštio predsednik Vučić u vezi demografije, saradnje sa Rusijom, u vezi KiM, „Petrohemije“, gasa, možemo samo da uputimo jedno ogromno hvala državniku Vučiću.Naravno, zahvaliću se i premijerki i ministru finansija i gospodinu Nedimoviću na svemu što čine za našu zemlju i njihovi nastup u ovoj Skupštini i uopšte u javnosti imponuju, impresioniraju, kao i njihova radna etika i elan, ja ću im reći – hvala im, i hvala svim članovima Vlade.Dakle, govoriću o Predlogu zakona o Završnom računu budžeta i budžetskom sistemu i naravno, s tim u vezi onda i o budžetu.Budžet Srbije za ovu godinu koji smo usvojili juče, to ću najbolje objasniti građanima, da to građani čuju, između ostalog, to ću učiniti kroz dva primera. Jedan se tiče metroa, koji se inače provlači kroz naše budžete i drugi se tiče gradnje pruga npr. od Beograda do Budimpešte, koja se takođe, i provlačiće se godinama kroz naše budžete.Dakle, prekjuče je inače počela i gradnja deonice ove pruge koju sam pomenuo od Novog Sada do Kelebije, dakle pruge Beograd-Budimpešta, i da pomenem da se uskoro završava prva deonica te pruge koja je praktično završena od Beograda do Novog Sada. Dakle, sam budžet za ovu godinu je izvanredno projektovan i usmeren je na podizanje životnog standarda i jačanje privrede, a ova dva projekta i budžet su samo deo fenomenalnih rezultata vlasti Srbije.Kratko Srbije.Kratko ću, pošto je to u nekoj vezi sa ovim, iduće godine će biti izbori, samo da kažem da dok mi radimo na budžetu na ova dva projekta, započinje se gradnja metroa, uveliko napreduje gradnja pruge Budimpešta-Beograd i hiljade kapitalnih projekata, da vidimo šta za to vreme radi ovaj, kratko ću, Đilasovski deo opozicije koji tone u haos.Dakle, četiri stranke tog ekstremnog dela opozicije, SSP, DS, PSG i NS, mesecima, pa preko godinu dana ne mogu uopšte da se dogovore, da li će i kako izaći na izbor koji predstoje iduće godine 2022. Znači, konkretno, oni se svađaju besomučno oko kvota za izbore i oko toga ko će biti kandidati za glavne pozicije, pošto imamo izbore za predsednika, parlamentarne izbore i biće izbori u Beogradu, biraće se u suštini gradonačelnik Beograda.Koliko je njima važno ovo pitanje svedoči upravo prekjučerašnji dana kada je predsednik Vučić kratko, otvarajući gradnju ove pruge koju sam pomenuo, od Novog Sada do Subotice, tj. do Kelebije, kratko je pomenuo da ove stranke ne mogu, ovaj ekstremni deo opozicije ne može da se dogovori ni oko čega. Oni su graknuli, pa su sutradan, tj. juče su lansirali lažnu vest da su se dogovorili. Da je to lažna vest i da se uopšte nisu dogovorili, mada to nije previše važno, ali je važno zbog toga što vidimo da lažu na ovako jednoj sitnoj stvari da su se dogovorili, pa možete onda zamisliti kako tek govore neistinu kada satanizuju vlast iz Srbije.Dakle, da se nisu dogovorili svedoče izjave Miroslava Aleksića, Borka Stefanovića, upravo sve na njihovim medijima i što je najgore svedoči i jučerašnja gotovo neverovatna izjava Vuka Jeremića na televiziji „N1“, koji je naravno potvrdio da dogovora nema. Međutim,

je.Dakle, ja apelujem – nemojte da skačete sa mosta gospodine Jeremiću, gospodine Đilas i gospodine Lutovac, nemojte da skačete sa mosta, nemojte da propagirate suicid. Dakle, vaši životi su jednako vredni kao bilo koji drugi život naravno. Jednostavno morate nešto menjati u svojim politikama, rešenje naravno nije suicid. Kao što vidite, dragi građani, ovi ne mogu da se dogovore ni da su se dogovorili.Danas su, sa tim ću u ovom delu da završim, pa ću nastaviti sa budžetom, danas su saopštili da je cenjena Marinika, da će ona da predvodi Đilasovu listu. To znači tačno sledeće, prva tačka programa ove četiri stranke tj. đilasovske opozicije će biti Marinikin program koji kaže da je Srbija i da je srpski narod genocida. To je prva tačka njihovog programa. Onda se postavlja pitanje sa ovim što sam pomenuo, da li Đilas, Jeremić i Lutovac zbog toga žele da skoče sa mosta?Pazite, mi iz SNS ćemo skakati. Međutim, mi ćemo skakati 3. aprila naredne godine kada ih po stoti put ubedljivo pobedimo na izborima, mi ćemo skakati od sreće, a ove poražene iduće godine molim da zbog poreza ne skaču sa mosta, nego da izvuku pouke i da malo promene politiku, biće im bolje.Dakle, budžet i završni račun, sa tim u vezi, ono što je jako značajno da je došlo do strukturnih, temeljnih poboljšanja protekle godine, a ta poboljšanja se tiču upravo ova dva, između ostalog, infrastrukturna projekta o kojima ću nešto reći. Dakle, tiču se razvoja putne i železničke infrastrukture. Inače, samo da pomenem da je rast BDP u prethodnoj godini bio fantastičnih 7% 7% i da ova činjenica uz sve ostale ekonomske rezultate govori da smo mi među prve tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi.Dakle, Evropi.Dakle, naredne godine inače Srbiju očekuje rast od 4,5%, što je u ovoj krizi jako značajno. Sledeće godine, to je i premijerka naglasila, će iz budžeta biti izdvojeno 486 milijardi dinara za kapitalne investicije. Dakle, to su autoputevi, pruge, metro, brze saobraćajnice, nacionalni stadion, fabrika vakcina, tj. još fabrika vakcina, završetak Kliničkog centra Srbije, izgradnja i rekonstrukcija velikog broja škola, vrtića takođe za gradnju kanalizacionih mreža.Ono što je značajno u Beogradu, pošto sam ja poslanik iz Beograda, biće izgrađene, već je početo, biće nastavljena gradnja ogromnih fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. Pre svega u Beogradu, ali i u drugim gradovima, pošto je sramota da ovako zagađujemo i Dunav i Savu i druge reke. Biće i opšte uređenje deponija u celoj Srbiji. Ono što vidimo da se privodi kraju je recimo deponija u Beogradu, gde je vrlo blizu kraju izgradnja ogromne energane i toplane i fabrike za reciklažu, a postojeća deponija je praktično 100% sanirana.Inače, da pomenem da prosečna zarada pri kraju ove godine će iznositi sasvim sigurno 610 evra, a u 2022. godini životni standard će nastaviti da raste. Od 1. januara, što je za naše građane izuzetno značajno, planirano je povećanje penzija po švajcarskoj formuli od 5,5%, a u ukupnoj masi penzija biće reči o povećanju od 11,2%. Naravno, planirano je i povećanje plata u javnom sektoru u proseku od 7,3%, pre svega 8% za vojsku, policiju, zdravstvene i socijalne radnike, a 7% za ostale zaposlene.Naravno, doći ćemo do povećanja, i to je jako značajno, minimalne zarade za 9,4%. Ovaj put, prvi put u istoriji Srbije će minimalna zarada, dakle minimalac biti preko 35 hiljada dinara. Dakle, to je 300 evra, što je dvostruko više u odnosu na to kakav je minimalac bio u doba vlasti Đilasa i Tadića 2011. godine, kada je minimalac iznosio 15.700 dinara.Dakle, u Srbiji je inače, to je jako značajno, u prethodnih 12 meseci otvoreno

evra.Ono što sam napomenuo na početku, i to je direktno vezano za ovaj budžet, predsednik Vučić je pre sat i po, dva saopštio niz fantastičnih vesti i to se tiče i te kako budžeta i to će početi da se isplaćuje iduće godine.Dakle, od 1. januara država Srbija će za prvo dete majkama, umesto 100 hiljada, isplatiti 300 hiljada dinara. Podstaći ćemo jednostavno majke na rađanje. I za drugo dete će biti uvećana pomoć, jer je drugo dete neka vrsta prekretnice u ovoj politici.

ono što je značajno, najavljeni su i veliki podsticaji za studente buduće roditelje i za studentkinje trudnice i njihovog partnera neće važiti ispitni rokovi u ovo doba. Znači, vreme trudnoće i postporođajno vreme će se računati kao da su studenti roditelji fakultet završili u redovnom roku, što je sasvim korektno. Država će davati, i to je izuzetno značajno, bespovratnu pomoć između 10 i 20 hiljada evra mladim bračnim parovima za kupovinu stana, a pravo svojine, što je takođe fantastično, biće upisano na majku. Predsednik Vučić je lepo rekao – time motivišemo mlade da izađu iz roditeljskog doma ranije. To će dodatno podstaći i stambenu izgradnju.Ovo je samo deo demografskih mera koje preduzima ova država, prosto da ne bismo izumrli. Jer, sve ovo što ovde radimo i sve što država radi u ovoj deceniji, sve je to, dragi moji, džabe ako kroz 50 ili 100 godina na ovim prostorima više praktično ne bude živela populacija koja je sada, srpska, mađarska, sa svim onim manjinama, Albancima i Romima, koji trenutno žive u Srbiji, nego da se Srbija isprazni. Dakle, zato je to kapitalno značajno.Sada ću o Beogradskom metrou kratko nešto reći. reći. Početkom prekjuče gradnje njegovog depoa na Makiškom polju, konačno je posle 53 godine razno-raznih obećanja bivših vlasti počela izgradnja Beogradskog metroa. To je jedan od najvećih razvojnih projekata u Srbiji. Na njemu će raditi oko 50 velikih kompanija, oko 500 malih i srednjih preduzeća. To znači desetine hiljada novih radnih mesta. Prva od tri linije metroa će biti završena 2028. godine, a druga 2030. godine. Metro će u mnogome promeniti lice Beograda, ali naravno i Srbije.Izgradnja metroa je istorijski važna i apsolutni je prioritet. Beogradski metro je, naravno, onaj transportni sistem Beograda koji će omogućiti, to će biti održivi sistem, sistem, ekološki prihvatljiv i energetski efikasan vid saobraćaja, sistem metroa će, za razliku od razno-raznih prethodnih planova, prvi put biti visokokapacitetni šinski sistem koji će biti komplementaran i uklopljen sa BG vozom i sa tramvajskim sistemom.Plan metroa, naravno, predviđa i tri linije. To je značajno da čujete. Dakle, Makiš - Mirijevo je prva, Depo – Bežanija - Mirijevo druga i Banjica - Blok 61- Bežanija je treća linija. Sve tri linije će biti dugačke 63 kilometra.Železnička kilometra.Železnička infrastruktura u Beogradu, u koju će takođe biti ulagano, je usmerena ka daljoj modernizaciji i planskom širenju BG voza. To će biti, planira se, urađeno sa još 37 kilometara pruga i sa više novih stanica i stajališta. Sa širenjem tramvajskog sistema predviđeno je da se ona širi i na šumadijskom i na sremskom i na banatskom delu grada i to u ukupnoj dužini u budućnosti od 42 kilometra.Sada opet još jednu paralelu. Za pet godina svoje vlasti Đilas je inače najavljivao da će da gradi metro od 2008. do 2013. godine, a u tom periodu od pet godina nije bukvalno zaboo ni jedan ašov da bi se gradio metro. Tada su Beograd i Srbija potpisivali sa Francuzima neke predugovore, ugovore i ništa, naravno, nije urađeno. Kako je to bilo nakaradno postavljeno, reći ću vam da je negde već 2011. godine potpisan ugovor o kupovini vagona za metro čija gradnja još nije bila ni počela. Sva sreća, kad je Đilas menjan 2013. godine, to je stopirano. Jer, što da kupujete vagone, a još niste usvojili i niste baš sigurni da je to toliki kolosek ili kolosek ili onoliki.Inače, da pomenem, gradski odbornik Đilas, to već sedam godina traje, ne dolazi na sednice Skupštine grada, ne radi, ne koristi dva mandata koja su mu dali građani, a uredno prima novac za nerad. Dakle, sram ga bilo! A oni njegovi koji su imali priliku za pet godina da izgrade ovaj metro i da počnu da ga grade imaju onda obraza da dođu na Makiško polje i da sprečavaju gradnju metroa.Inače, metroa.Inače, sećate se te njegove izjave, Đilas je tvrdio da on nije smenjen da bismo se danas vozili njegovim metroom. Pazite, to je bezobalna laž. Da je Đilas ostao na vlasti, naravno, on ne bi zaradio onih 619 miliona evra, on bi zaradio milijardu evra, dug Beograda bi verovatno, da je on ostao na vlasti, narastao na dve milijarde evra, a u Beogradu bi Đilas, da je ostao na vlasti, umesto pravog izgradio repliku metroa poput one, sećate se, replike Terazija koja je srušena, sama se urušila i onda je morala da bude uklonjena.Pre koju nedelju Dragan Đilas je sve Srbe na Kosovu i Metohiji nazvao kriminalcima. Dakle, on koji na Kosovu i Metohiji ima nula posto podrške, a Srpska lista 99%, on naziva Srbe kriminalcima. Međutim, onda postavljamo pitanje da li će Đilas kada doživi katastrofu na narednim izborima, npr. u Beogradu, i kada SNS bude osvojila 50% u Beogradu, da li će Đilas Beograđane tada da nazove kriminalcima?E, sada, pruga Beograd - Budimpešta, koja je takođe deo i prošlogodišnjeg, a i budžeta za iduću godinu. Dakle, to je najveći i najvredniji projekat u jugoistočnoj Evropi, ukupne vrednosti oko četiri milijarde evra, od čega dve milijarde evra su na teritoriji Srbije, a investicija deonice Beograd – Novi Sad koja se završava, to sam rekao, je vredna oko 850 miliona dolara, a ova buduća deonica Novi Sad – Subotica će biti vredna oko 16 milijardi dolara. Kada pruga bude završena do Budimpešte i tamo ćemo stizati za manje od tri sata krajem 2024. ili najkasnije početkom 2025. godine. Sada već uskoro od Beograda do Novog Sada na ovoj pruzi koja se dovršava stizaćemo za 25 minuta. Ove pruge rekonstruišu i grade u stvari ruske i kineske kompanije i brzina vozova će biti uglavnom 200 kilometara na sat.Samo da vas podsetim, sada se od Beograda do Budimpešte autobusom stiže za šest sati. Radovi na relaciji Beograd-Novi Sad su počeli u februaru 2019. godine i završavaju se i dok izgradnja brze pruge od Beograda do Novog Sada ulazi u završnu fazu, prekjuče je počela gradnja ove deonice od Novog Sada i Subotice u dužini od 108 kilometara i rok je za završetak 33 meseca.U Novom Sadu će da bude izgrađena i velika i moderna železnička stanica, a na trasi od Novog Sada do mađarske granice biće izgrađeno ukupno 49 podvožnjaka, nadvožnjaka i sličnih objekata i predsednik Aleksandar Vučić je prekjuče lepo rekao da će deonica brze pruge od Novog Sada do Subotice i do granice sa Mađarskom, koja je prekjuče počela da se gradi, biti završena do 2024. godine i poručio da će Srbija nastaviti da se razvija i menja na bolje.I kaže predsednik Vučić: „Ako ne razmišljate o budućnosti, ne možete da je to je on pomenuo da je rekao Džon Golsvordi. Predsednik Vučić je zahvalio građanima što veruju u bolju i uspešniju Srbiju. Poručio je da će Srbija nastaviti da se menja i da će svi biti ponosni na našu zemlju i verovati u budućnost svoje dece u Srbiji. I završavam.Dakle, sa druge strane, jedini program Đilasovaca, i to smo se uverili i niz godina unazad, je rušenje Vučića, dehumanizacija njegove porodice, nasilje i protivljenje svemu što radi SNS. I ovo što sam sad izgovorio je najbolje opisala jedna gospođa, član SSP-a, koja je demonstrirala protiv gradnje metroa na Makiškom polju kada je u ponedeljak rekla, citiram: „Mi smo ispred naše partije SSP došli zbog toga što se protivimo svemu što radi SNS“, kraj citata.I to je suština svega. Dakle, Đilas i njegovi se protive svemu što donosi napredak Srbije, protive se metrou, vakcinama, kovid-bolnicama, gradnji svih kapitalnih projekata, podizanju spomenika, svemu. Mislim, prosto ne znaju gde udaraju, ne znaju šta rade. A Sveto jevanđelje po Luki lepo kaže,

da svi oni znaju šta rade. Predsednik Vučić štiti Srbiju, uzdiže Srbiju, gradi Srbiju, vakciniše Srbiju, leči Srbiju, leči prošlost u sadašnjosti, radi budućnosti. Živela Srbija. Hvala vam.

Uvažene koleginice i kolege narodne poslanice i narodni poslanici, uvaženi ministre sa pomoćnicima, za nas u SDP-u jednakost, socijalna pravda i solidarnost su najosnovniji postulati na kojima svakodnevno insistiramo i na kojima stalno i potenciramo.

što danas imamo jako puno odluka i rešenja koja idu u tom pravcu. Pre svega, upravo zbog toga je šef naše poslaničke grupe gospodin Branimir Jovanović prošlog meseca, 28. oktobra, na sednici kada Vlada odgovora poslanicima pokrenuo pitanje o plaćanju tzv. poreza na luksuz, poreza na vozila veće kubikaže, a u stvari male vrednosti zbog njihove starosti.On

Po starom zakonu, vlasnik ovakvog vozila bi trebalo da plati polovinu vrednosti, odnosno 95.000 dinara, odnosno oko 800 evra za jedno ovakvo vozilo, što je zaista nepravedno, nekorektno i moram reći neodrživo.Stoga, izmene i dopune Zakona o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara kojim se upravo menjaju ove nelogičnosti koje danas ovde pred svima nama vidim kao jednu zaista zajedničku pobedu, pobedu svih nas koji se borimo da naši građani imaju jednak status, ravnopravan status po svim osnovama, i po beneficijama, ali i po davanjima.Po ovom novom zakonu koji je danas pred nama, za vozila između 2.000 i 2.500 kubika umesto dosadašnjih 34.950 dinara plaćaće se 20.387 dinara, pa za vozila između 2.500 i 3.000 kubika umesto 70.894 dinara plaćaće se 41.314 dinara, a za vozila preko 3.000 kubika će se umesto 146.382 dinara plaćati 85.389 dinara. 85.389 dinara. To su zaista značajna smanjenja i nešto što je jako značajno, obzirom da su to starija vozila da su to starija vozila i da su to uglavnom ljudi koji nisu basnoslovno bogati i nemaju mogućnost da tako lako menjaju vozila.U fokusu svakako našeg rada socijaldemokrata jeste čovek sa svojim svakodnevnim problemima i mi dajemo i tražimo rešenja koja su adekvatna i situaciji i trenutku. Upravo ovakvim predlozima kojima olakšavamo svakodnevne probleme pokazujemo konkretizaciju naše politike.Ministru se još jednom zahvaljujem na jednom dobrom rešenju, a poslanici SDP će sa zadovoljstvom podržati ovaj predlog koji smo delimično i sami pokrenuli. Hvala vam.

kada su u pitanju izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, radi se o izuzetno značajnom zakonu i promenama koje su nedostajale u našem sistemu poljoprivredne politike i koje su potrebne radi usklađivanja sa evropskim regulativama.Svih ovih godina, pogotovo prošle i ove godine, videli smo koliko je poljoprivreda bitna za naš privredni razvoj i da sa preko 10% učestvuje u našem BDP-u i vidimo da se u ovim kriznim vremenima možemo osloniti na poljoprivredu.Samo da podsetim, a i vi ste, ministre, to izjavljivali, da je izvoz za ovu godinu dostigao oko pet milijardi dolara, što je značajan rezultat, s obzirom na to da je to pre 10 godina bilo jedva na nivou dve milijarde dolara. To je zaista značajan pomak i rezultat.Juče smo čuli od premijerke da je budžet za sledeću godinu oko 62 milijarde dinara, što je 10 milijardi više nego ove godine, odnosno 17,5% više od inicijalnog budžeta za 2021. godinu. Ovo je zaista rekordan budžet.Za

dve milijarde su usmerene na direktna plaćanja u poljoprivredi, za IPARD projekte će biti izdvojene 6,4 milijarde, a za mere ruralnog razvoja biće izdvojeno oko pet milijardi dinara. Ove brojke pokazuju jako veliku brigu države kako bi se poljoprivredna politika naše zemlje podigla na veći nivo. Vidimo tu i veliki potencijal, ali država mora da pomaže raznim podsticajima, ali i ovakvim izmenama i dopunama postojećih propisa.Izmenama propisa.Izmenama zakona definiše se softversko rešenje za e-agrar i uspostavlja se registar poljoprivrednih gazdinstava, kao jedinstvena elektronska centralizovana evidencija. Uvode se elektronski postupci u vezi sa registrom gazdinstava, postupak upisa u registar, obnove registracije, promene i brisanje iz registra.Novo softversko rešenje omogućiće poljoprivrednicima da za kraće vreme dobiju podsticaj, jer će obrada predmeta znatno kraće trajati i sva razmena i provera podataka između registra vršiće se automatski. Svaki poljoprivrednik će na svom pametnom telefonu ili računaru jednostavnim unošenjem svoje identifikacije moći da proveri u kojoj se fazi nalaze njegovi zahtevi i projekti, naravno, moći će da se pristupi i svim drugim podacima o svom gazdinstvu.Takođe, izmenama su precizirane odredbe koje se odnose na sistem za identifikaciju zemljišnih parcela, kao jedan od komponenti sistema za plaćanje u poljoprivredi. Zato se uvode dve nove aplikacije – „Ajaks“, aplikacija koja služi za praćenje plaćanja u poljoprivredi i aplikacija „Elpis“, koja služi za identifikaciju zemljišnih parcela. Čitav proces će se odraziti na promenu rada Uprave za agrarna plaćanja, odnosno doći će do bržeg odobravanja podsticaja i brže isplate. Ovaj sistem kontrole koriste sve članice Evropske unije prilikom sprovođenja zajedničke poljoprivredne politike.Važna izmene se odnose i na uvođenje avanske isplate IPARD subvencija u iznosu od 50% odobrene investicije, na taj način će poljoprivrednici kojima su odobrene subvencije za IPARD fonda unapred dobiti polovinu zahtevanog novca za investiciju i to će mnogim proizvođačima biti odlučujući razlog za dolazak investiranje i povlačenje sredstava iz IPARD fondova.Ove izmene predstavljaju samo deo započetih promena kako bi se našim poljoprivrednicima obezbedilo najjednostavniji i najbrži pristup subvencijama kako bi naša poljoprivreda što više osnažila. Poljoprivredna proizvodnja nigde u svetu ne zavise od slobodnog tržišta i naša država mora da uspostavi mehanizme koji mogu obezbediti stabilnost proizvodnje i snabdevanje tržišta i u tom cilju su i ove izmene zakona.Danas je pred nama i set poreskih zakona, a ja ću se na kratko osvrnuti samo na neke od njih. Osnovna sadržina predloženih izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana odnosi se na povećanja neoporezivog iznosa zarade sa 18.300 dinara na 19.300 dinara mesečno, kao i produžavanje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica do kraja sledeće godine. Izmenama zakona uvode se i olakšice za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa novim licima koji su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, predlaže se uvođenje olakšice za poslodavca u vidu oslobađanja od plaćanja 70% obračunatog poreza na zarade zaključno sa 31. decembrom 2024. godine.Razlog godine.Razlog za donošenje novih izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sadržan je u mogućnosti da pod određenim uslovima kapitalni dobitak ostvaren prenosom prava intelektualne svojine, kao autorsko pravo ili kao pravo pronalaska, da se ne uključi u osnovicu poreza na dobit pravnih lica.Značajne su izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu. Nezavisno od toga da li se prenos svojine na vozilo vrši sa ili bez naknade, predlaže se da poresku osnovicu umesto tržišne vrednosti vozila koja se utvrđuje rešenjem poreskog organa čini vrednost koja se utvrđuje primenom propisanih elemenata, a to su zapremina, snaga motora, kao i godina proizvodnje. Izmenama se predlaže da obveznik poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na motornim vozilima bude kupac tog vozila.Kada je u pitanju Zakon o porezima na upotrebu držanja i nošenja dobara, predloženo je samo jedna izmena, tržišna vrednost putničkih vozila preko 2.000 kubika brže se umanjuje po osnovu starosti i u odnosu na ostala vozila zbog čega se predlaže da se poresko opterećenje umanji. Osnovni razlog donošenje ovakve izmene je da se oporezivanje određuje srazmerno u ekonomskoj moći obveznika.Cilj Zakona o budžetskoj inspekciji jeste centralizacija budžetske inspekcije kako bi se povećao broj sprovedenih kontrola po inspektoru. Dopune zakona će omogućiti da se na celoviti sistematičan način uredi nadležnost postupak, rad i ovlašćenja budžetska inspekcija.Cilj je da se njihova aktivnost prilagodi stvarnim potrebama građana i zaštiti javnog interesa, kao da se izvrši funkcionalno jačanje kapaciteta budžetske inspekcije i da se na jasan način preciziraju uslovi za obavljanje poslova budžetskog inspektora. Kao i u mnogim drugim državnim inspekcijama i kontrolnim telima ovde imamo slučaj i nedovoljnog broja budžetskih inspektora.Recimo, u jedinicama lokalne utvrđeno je da je 2020. godini bilo zaposleno samo 82 budžetska inspektora. Službe za budžetsku inspekciju osnovane su u 42 lokalne samouprave sa popunjenih 65 od ukupno 108 sistematizovanih radnih mesta za budžetske inspektore, dok u 65 jedinica lokalnih samouprava uopšte ne postoje osnovane službenici sistematizovana radna mesta za inspektore unutar tih uprava.Poseban uprava.Poseban problem je prosečan broj sprovedenih kontrola po inspektoru koji je ispod svih normi upravo ta centralizacija koja je predviđena ovim izmenama će doprineti većem broju prosečnih kontrola po inspektoru. Izmene zakona definišu i to da poslove budžetska inspekcija mogu obavljati samo lica koja imaju uskostručno obrazovanje ekonomske pravne struke u trajanju od najmanje četiri godine.Većina godine.Većina inspekcija kod nas ima problem manjka zaposlenih u ovakvoj situaciji je doprinela odluka o zabrani zapošljavanja, pa je broj inspektora u Srbiji tri do četiri puta manje nego od proseka EU. Cilj naše zemlje je da ima dobro organizovanu javnu upravu i nju mora da čine stručni i motivisani i dobro plaćeni kadrovi.Za JS svi današnji predlozi su prihvatljivi i poslanička grupa JS će u danu za glasanje podržati cilj današnjeg predloga koji su na dnevnom redu. Zahvaljujem. Hvala, gospodine Unkoviću.Reč ima narodni poslanik Arpard Fremond. **Arpad Fremond** Poštovani predsedavajući, poštovano predsedništvo, gospodine ministre sa sradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, moje kolege iz poslaničke grupe su već govorili o prateći finansijskim zakonima, ja ću o poljoprivredi i želim da saopštim da će poslanička grupa SVM podržati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju iz razloga kontinuiteta i odgovornosti.Podržaćemo predloženu izmenu i dopunu jer se tiče ispunjenja međunarodnih obaveza i primene zahteva iz odredbi sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći u okviru IPA programa u oblasti podrške poljoprivrede privrede i ruralnom razvoju IPARD 3, kao što smo pre pet godina iz istog razloga podržali izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju kada se sektorskim sporazumom uveo IPARD 2, program pomoći poljoprivrednicima.Poslanička grupa SVM će podržati predloženu izmenu i dopunu zakona jer se slažemo oko suštine i naša skoro trodecenijska zalaganja imaju za cilj kreiranje dugoročno stabilne konzistentne i predvidive politike ruralnog i razvoja poljoprivrede. Bez obzira na poteškoće u implementaciji IPARD 2 programa i sa sličnim problemima su se, da budemo iskreni, suočavali poljoprivrednici u svim državama koji su koristili predpristupne fondove. Četiri godine nakon raspisivanja i dodele prvih sredstava, vidljiv je pomak. Podaci do kraja oktobra 2021. godine kažu da je iz IPARD 2 fonda ukupno odobren 771 projekat u vrednosti od 129 miliona evra, a ukupno je isplaćeno 458 projekata vrednih blizu 25 miliona evra.Čašu evra.Čašu uvek možemo gledati kao polu praznu ili kao polu punu. Sa jedne strane do sada smo iskoristili oko 30% od mogućih 175 miliona evra, a isplatili nešto više od 10% sredstava, a nedovoljna iskorišćenost sredstava znači obavezu da se nepotrošeni deo vrati. Konkretno, do kraja godine trebalo bi da se potroše sredstva koja su planirana za ovu i još 15 miliona evra preostalih iz prošle godine. Znači, da se poljoprivrednicima isplati oko 45 miliona evra.Dobra

Naime, Ministarstvo poljoprivrede je 6. maja ove godine objavilo je da je u 2020. godini odobreno ukupno 320 zahteva, dok je recimo 2018. godine odobreno samo 20 zahteva. Razlozi odobravanja malog broja zahteva su brojni, delom zbog obimne dokumentacije, nedostatka zaposlenih u IPARD agenciji i u Upravi za agrarna plaćanja, dugih procedura odobrenja, ali najveća prepreka je bila kako obezbediti sredstva za investiciju. Gazdinstvo je moralo da obezbedi sto posto sredstava da bi posle odobrenja retroaktivno dobilo povrat od 50/60% od ukupne vrednosti.Zato poslanička grupa SVM pozdravlja predložene izmene, da se investicija finansira iz odobrenog avansa u visini do 50% od ukupne vrednosti. Posebno važno da će avansna uplata biti odobrena ne samo za buduće zahteve već i za one zahteve koji su podneti u poslednja dva poziva ukoliko nisu izdata rešenja po njima.Osim avansne isplate sredstava iz IPARD programa za poslaničku grupu SVM je važno da su ciljevi donošenja Predloga zakona u skladu sa programskom strategijom naše stranke. U oblasti poljoprivrede zalažemo se za modernizaciju, korišćenje novih znanja, inovacija, kako bi se obezbedila konkurentnost naših poljoprivrednika i poboljšanje njihovog položaja u proizvodnom i prodajnom lancu, kako bi se povećalo korišćenje mera održivog razvoja i očuvanja životne sredine i svakako ne na poslednjem mestu, kako bi se podstaklo uključivanje što većeg broja mladih poljoprivrednika i žena poljoprivrednica.

digitalne platforme agrolajf preko koje će korisnici poljoprivrednog zemljišta na jednom mestu dobiti sve informacije za preduzimanje agro tehničkih mera možemo oceniti kroz predložene izmene i dopune kojom se sistem poljoprivrede i ruralnog razvoja povezuje sa svim relevantnim bazama podataka i registrima i time se ostvaruje ne samo efikasnija zaštita interesa poljoprivrednika već i kvalitetnije i racionalnije funkcionisanje kompletnog sistema.Uvođenjem informacionog sistema e-agrar 75% potrebnih podataka će se automatski preuzimati iz javnih evidencija i registara, pa će za popunjavanje biti potrebno manje od sat vremena umesto dosadašnjih pet sati. Naravno, nadamo se da će to biti tako i u praksi.Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara pozdravlja činjenicu da se u okviru IPARD 3 programa za period od 2021. do 2027. godine iz okvirnog budžeta 288 miliona evra Srbija je izdvojila za jednu dodatnu meru u odnosu na IPARD 2, to je mera 6 – investicije u javnu infrastrukturu u seoskim područjima.Korisnici mere 6 biće jedinice lokalne samouprave, odnosno naseljena mesta do 10.000 stanovnika koji će imati mogućnost da ostvare povraćaj od 100% prihvatljivih troškova za razne projekte.Naša poslanička grupa nema dilemu da će se iskustvo sprovođenja IPARD 2 programa biti od koristi u efikasnijem korišćenju sredstava iz IPARD 3 i dugoročno dobra priprema za korišćenje mnogo značajnih sredstava iz evropskih fondova zajedničke poljoprivredne politike.Na

poljoprivredi i ruralnom razvoju.Hvala na pažnji.

imamo danas veliki set zakona koji prati budžet i danas o tome raspravljamo uglavnom rekao bih na isti način, pa sam se ja zato odlučio da kažem nešto o onome što je vezano za Zakon o poljoprivredi i nešto, ali vrlo malo reći ću i zašto, jer se spremam o tome šire da govorim na drugom jednom mestu.Druga stvar o kojoj ću govoriti to je sistem nacionalne bezbednosti i bezbednost zemlje uopšte.Kada se radi o poljoprivredi ovaj zakon koji je danas pred nama većinski uglavnom je tretirao IPARD i sve oblike pomoći države u finansiranju poljoprivredne proizvodnje, odnosno gazdinstava, domaćinstava, itd.Ja bih

ja sam tada nešto malo govorio i tada je bilo rečeno da će se upravo sačiniti, pristupiti sačinjavanju strategije poljoprivrede

čim ja recimo, ne smatram da sam među ne znam koliko informisanima, ali još neke kolege sam pitao, ne znaju da li postoji

poljoprivredi, to je sveukupna modernizacija poljoprivrede.Primera radi, nama danas i dalje

Nismo ništa učinili, a trebalo bi da one krajeve, delove teritorije koji imaju za to uslove da se prebacimo i tu započnemo proizvodnju celogodišnju, kao što je recimo povrtarstvo, to cele godine donosi plodove.Ja

svake godine isplaćivali onu vrednost koju on dobija zasejavanjem tog hektara kukuruzom, pšenicom, žitaricama. Nismo to prihvatili tada.Šta

radi se o kraju, delu, cela Mačva leži na toploj vodi, severni deo Mačve je na vodi koja dostiže toplotu oko 80 stepeni. Treća stvar, nalazi između velikih reka Bogom dana, nacrtana za za zalivanje i mogućnost da se pretvori, ono što kažu seljaci – u misir, dakle jedan deo ove zemlje koji bi sukcesivno, preko cele godine davao rod i gde bismo imali daleko i neuporedivo veću zaradu po hektaru od pet puta pa naviše.Dakle, ovo sam naveo kao primer malo detaljnije, jer mislim da je iz toga jasnije nego da ja pričam na šta mislim.Druga stvar koja bi morala da revolucioniše poljoprivedu to je da se okrenemo daleko više nego do sada, ne samo primarnoj proizvodnji u poljoprivredi, nego i sekundarnoj proizvodnji, odnosno preradi, pa onda plasiranje tih proizvoda prerađenih, a ne u izvornom stanju sa njive van

jednog partnera koji je na istoj stvari. Naime, međuvremenu, od 2013. kad smo to raspravljali, mi imamo pored Ministarstva za poljoprivredu, imamo Ministarstvo za brigu o selu.Rezultati za kratko vreme od godinu, dve dana su izvanredni u smislu da je jako velik broj mladih ljudi iz gradova vratilo se u selo, prihvatilo da se bavi poljoprivredom uz pomoć, naravno, države, računajući tu i IPARD program itd, itd. Tu bi trebalo dva ministarstva da budu u punoj sinergiji i da zajedno nastupaju.Rezultati nastupaju.Rezultati koji su postignuti kao inovacija, ono što je program Ministarstva za brigu o selu, gospodin Milan Krkobabić je vodeći to Ministarstvo upravo napravio, ja mislim, tri puta više je osnovano seoskih zadruga različitog tipa nego što je bilo planirano, što nam pokazuje da bismo ovakvom još inovacijom u poljoprivredi privukli jako velik broj i mladih ljudi i ruralni deo ove zemlje preobrazili upravo, da kažem direktno, sela, takvim jednim novim nastupom.Mislim

udruženi nastup da bi pomogao još boljem razvoju, započetom razvoju, zadrugarstva po selima i u ruralnim delovima zemlje.Znači, da na kraju zaključim, IPARD kao takav, zakonom ovim potenciran, zadrugarstvo i prerađivačka delatnost, to su tri pravca koji bi revolucionisali razvoj poljoprivrede.Osim ovoga, pomenuo sam da ću drugu stvar pomenuti i samo ću tako, u stvari, pomenuti, to je bezbednosni sistem Srbije.Samo

uslovi i okolnosti spolja, unutar zemlje. Neke stvari koje teku i iz vremena od pre 30 godina pa na ovamo omogućile su, ako se sećate, nemam vremena da sada pričam, omogućile su ino faktoru, pre svega stranim obaveštajnim službama, da obnove agenturnu mrežu, da je ojačaju, strukturno, da je postave raznovrsnije. Naše službe bezbednosti i obaveštajne službe moraju na to odgovoriti i kadrovski i organizaciono i strukturno, moraju se modernizovati, reorganizovati, metodološki prilagoditi, moraju postati efikasnije, revnosnije, da brže reaguju i postanu akciono delotvornije.Sve službe, svaka za sebe, moraju ojačati svoj samostalni rad i istovremeno pojačati sinergiju sa svim ostalim službama. Kontraobaveštajni poslovi su nam u zaostatku, kontraobaveštajna zaštita u okviru kontraobaveštajnih poslova pogotovu. Ne može se dogoditi, jer se to nikada nije događalo, da predsednik države objavi u javnosti da je prisluškivan, a nama se to desilo, kao što znate, kao što znate, kada je bio gospodin Toma Nikolić predsednik.Dakle, MUP mora biti drugačije postavljen. Njegova uloga među službama mora biti sasvim drugačije postavljena. Biro za koordinaciju službi bezbednosti ne može biti ovako neprimetan, neviđen. On mora biti drugačije postavljen i organizaciono i kadrovski. Mora imati daleko jaču ulogu u sistemu bezbednosti.Da završim time, iz ovoga proizlazi da sadašnji nosioci sistema nacionalne bezbednosti, u najširem smislu, moraju se preispitati. Neki koji se računaju u nosioce sistema bezbednosti to ne mogu biti,

i, pre svega, građani i građanke Srbije, moj uvaženi kolega Bora Kovačević govorio je o važnoj temi, koje se ja, nažalost, u svojoj diskusiji neću dotaći, ali hoće moja draga Dijana Radović, i to sa pozicije nekog ko sigurno sve na temu poljoprivrede zna bolje nego

reći da oni prate prihodnu, ali u dobroj meri i rashodnu stranu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu, koji smo juče doneli. Danas zapravo pravno uređujemo prihodnu stranu tog budžeta izmenama seta poreskih zakona koji treba s jedne strane da obezbede optimalne budžetske prihode, a sa druge strane, da budu stimulativni za privredu i olakšavajući za građane, posebno u ovim godinama pandemije, koja je, sto puta smo to čuli i ponoviću, promenila lice ukupne privredne delatnosti i ekonomskog napretka ne samo kod nas, već u celom svetu. Čak smo odgovorili najkvalitetnije na jednu takvu situaciju.O tome se juče govorilo mnogo. Govorilo se o kvalitetu budžeta za 2022. godinu. Sigurna sam da nismo rekli sve prednosti donetog budžeta, da nismo zapravo ni stigli.Juče smo uglavnom govorili o tome kako će se trošiti budžetska sredstva, odnosno o strukturi troškova opšte države. A danas ćemo se posvetiti zakonima koji treba da obezbede prihode u budžetu.Takođe, tema današnjeg pretresa jeste i novi Zakon o budžetskoj inspekciji, koji treba da obezbedi, pre svega, efikasniju kontrolu zakonitog trošenja budžetskih sredstava na svim nivoima javne vlasti, čime se pojačava odgovornost prema poreskim obveznicima.Kada je u pitanju poreska politika i poreski sistem, treba naglasiti njihovu ulogu u obezbeđivanju makroekonomske i budžetske stabilnosti, kao i njihov uticaj, pre svega, na privredni i ukupan ekonomski razvoj.Poreska

Stimulativnom politikom, poreskom pre svega, stvara se povoljan privredni ambijent za privlačenje investicija, jer je za svakog investitora stabilna i predvidiva poreska politika jedan od glavnih motiva pri donošenju odluke o investiranju.To se odnosi naročito na strane investitore zbog kojih smo u nekoliko navrata u prethodnom periodu bili i kritikovani. Vreme je pokazalo koliko su kritike bile bez osnova i dobro je da se sa tom politikom i nastavilo.Predvidivi i stimulativan poreski ambijent, a posebno poreske subvencije koje se obezbeđuju privrednim subjektima jesu važan faktor poslovanja i moraju postojati, zato država i treba da vodi stabilnu i predvidivu poresku politiku koja uvek u dužem periodu daje razvojne benefite.Poreske povlastice i građanima i privredi vode i ka ujednačavanju regionalnog razvoja i ka smanjenju socijalnih razlika. Dakle, poreska politika je jedan vidljiv društveni korektor i treba je tako strateški i tretirati.Srbija nedvosmisleno posvećuje ozbiljnu pažnju reformi poreskog sistema, koji upravo treba da predstavlja stimulativni ambijent, a istovremeno i da obezbedi dovoljne prihode za različite budžetske troškove, odnosno rashode, predviđene Zakonom o budžetu, a kojima se finansiraju funkcije države i njenih subjekata.U tom smislu je paket poreskih zakona koji je pred nama podložan tome, ili ga bar ja posmatram kao dalji napor države da dobro bilansira i prihodnu i rashodnu stranu budžeta, ali i da pokaže brigu prema privredi i građanima, što je apsolutna obaveza.Pred nama su i izmene zakona o porezu na dobit pravnih lica, poreza na dohodak građana, porezu na imovinu, porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara, kao i izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Takođe, pred nama su i izmene Zakona o budžetskom sistemu, kao i novi zakon o budžetskoj inspekciji, čime se zaokružuje planirana poreska politika za narednu 2022. godinu, sa jednom poreskom strukturom koja je usklađena sa mogućnostima i privrede građana.Verujemo da su poreske projekcije u kontekstu budžetskih prihoda realno planirane, a to je sve i iskazano u juče usvojenom budžetu.Ono što treba naglasiti jeste da pored dobro projektovanih stopa oporezivanja i poreskih olakšica, fiskalna disciplina, jedan od najuticajnijih faktora redovnog punjenja budžeta, odnosno od uticaja je na budžetsku sigurnost zasnovanu na realnim prihodima.Poreska politika u ovoj, a očekuje se da će biti i u narednoj, 2022. godini, doprineće u dobroj meri povećanju ulaganja u razvoj i tu pre svega mislim na infrastrukturne projekte i subvencije privredi, o čemu je takođe bilo reči u raspravi o predlogu budžeta.Takođe, budžeta.Takođe, fiskalna disciplina je uprkos kovidnoj godini omogućila i povećanje plata i penzija u ovoj godini, a povećanje je, i to ne malo, planirano i u narednoj 2022. ću najpre kratko prokomentarisati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu kojim se, pored ostalog, predlaže povećanje plata u javnom sektoru. Vlada je cenila napore određenih kategorija zaposlenih u proteklom izuzetno teškom periodu kovida i opredelila se za povećanje plata zaposlenima u zdravstvu, odbrani i ustanovama socijalne zaštite za 8%, a ostalim zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava plate će se povećati za 7%, osim Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika. plate i penzije zajedno čine preko 40% rashoda na nivou opšte države.Takođe, zakonom je unapređen i sistem centralizovanog obračuna primanja zaposlenih, izabranih i postavljenih lica kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Kada je u pitanju porez na dohodak građana treba istaći da su ponuđena zakonska rešenja plod potrebe harmonizacije naše poreske politike sa evropskim standardima, mada se može reći da poreske politike nije uvek lako usklađivati, jer se prosto poreska politika smatra u jednom delu i suverenitetom svake države.Ovaj zakon nudi nekoliko stimulativnih rešenja mislim da su o njima govorile kolege pre mene. Najpre, to je to fiskalno rasterećenje prihoda po osnovu rada povećanjem neoporezivog iznosa zarade i stimulisanje zapošljavanja uvođenjem novih poreskih olakšica za zapošljavanje određenih kategorija lica i produženjem perioda primene postojećih olakšica.Predloženo je i povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 18.300 na 19.300 dinara mesečno, što znači da se smanjuje osnovica oporezivanja zarade, kao i iznos poreza po tom osnovu. To je jedan od načina da se obezbedi manje fiskalno opterećenje prihoda koja fizička lica ostvare po osnovu rada, kao i smanjenje troškova za poslodavce.Mnogo je važnih odluka doneto kroz ove poreske zakone, ali interesantno da se javnost protekla dva dana bavila svim samo ne ovim o čemu govorimo danas, sve je bilo važnije, i zakon o eksproprijaciji, koji je tumačen na različite načine, ili da ne kažem svojevoljno, onako kako nekome odgovara, i zakon o referendumu, koji takođe ima različita tumačenja. Nije nam prvi put, često se dešava da sva zakonska rešenja koja se ovde donose ili su predložena budu analizirana iz onog ugla iz kog vam se to dopada, da ne kažem da je dopustivo da ga koristite u političke svrhe i kao dobar osnov za politički obračun. Ali, neću na to trošiti vreme, zato što treba da ostavim vreme i za svoje kolege.Moram da kažem da izmenama Zakona o porezima na imovinu uvodi se novi način oporezivanja motornih vozila, o tome je, čini mi se, kolega Bačevac govorio baš detaljno, tako što će se, umesto po snazi, motorna vozila oporezivati po navršenoj godini starosti vozila iskazanu koeficijentom starosti, uz primenu progresivne poreske skale. Meni se čini da je ovo pravedniji poreski model.Iz ovog paketa bih skrenula pažnju još na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim se smanjuje stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, produžava se period primene postojećih olakšica za zapošljavanje određenih kategorija lica i uvode nove olakšice za zapošljavanje određenih kategorija lica. Stopa doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje smanjuje se sa 25,5% na 25%, pri čemu se sada poslodavac rasterećuje za 0,5% doprinosa za PIO, koji se plaća na teret poslodavca i sada će plaćati 11% umesto 11,5%, što u masi sredstava predstavlja značajno rasterećenje poslodavca.Predlog

godine.Činjenica je da naše poreske vlasti, odnosno Ministarstvo finansija, nastoji da reformom poreske politike rastereti pre svega poslodavce kako bi bili motivisani na nova zapošljavanja, što jeste jedan od ciljeva ekonomski razvojne politike naše države. Da je ovakvo strateško opredeljenje dobro, pokazuju i dosadašnji rezultati. Stopa nezaposlenosti je u privih osam meseci 2021. godine iznosila 48,3% što je povećanje za 1,9 u odnosu na prvi kvartal ove godine. Priznaćemo da je ovo više nego dobar rezultat, imajući u vidu opštu krizu izazvanu kovidom.Na kraju, a o tome je govorio moj uvaženi kolega Radenković, analizirajući sve predložene poreske predloge, možemo konstatovati da je pre svega kontinuitet stimulativne fiskalne politike dao dobre fiskalne i razvojne rezultate. To je jedan od razloga zbog koga će poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržati predloženi set zakona. Hvala.

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući Orliću.Evo već raspravljamo o setu poreskih zakona,

da se nastavi proces investiranja u Republiku Srbiju, smanjuje stopa nezaposlenosti, povećava životni standard građana Republike Srbije.O tome su moje kolege do sada već prilično diskutovale, međutim jedna od tačaka na današnjoj raspravi je Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu.Tu malo podsetim naše građane kako je to izgledalo 2020. godine, jer taj završni račun, odnosno budžet za 2020. godinu i način kako je vođenja Republika Srbija u jednom kriznom periodu

da su investicije na teritoriji Republike Srbije do, čini mi se, kraja oktobra meseca bile 3,3 milijarde i su oni rezultati koji su nam dali za pravo da verujemo da ćemo biti uspešni i u 2022. godini. To je bio rezultat onih mera koje je sprovodila Vlada 2020. godine, a koje su bile oštro napadane na sve moguće načine.Hteo bih da podsetim građane kako je bivši režim, koji su predvodili Đilas i Šolak, prvo napadao čitav jedan sistem, zdravstveni sistem u vanrednom stanju. Valjda su se nadali da u tom vanrednom stanju i pandemiji koja je došla u Srbiji bude izazvana pre svega zdravstvena kriza koja će da kao rezultat da veliki broj zaraženih, samim tim veliki broj preminulih i da ih na tim rezultatima narod, odnosno građani Republike Srbije dovedu na vlast.Mogu da kažem da to jeste morbidno i za svaku osudu, ali postoji nešto još morbidnije i što je za još veću osudu. Kada su videli da od toga nema ništa i da Vlada Republike Srbije i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić imaju siguran plan da pandemiju izazvanu korona virusom prebolimo sa što je god moguće manje posledica, onda su počeli da ruše taj sistem da bi ga veštački napravili i došli na vlast.Sad je valjda svima u Srbiji jasno kako su se oni odnosili prema građanima dok su bili na vlasti. Svima je valjda jasno kako bi se odnosili ukoliko bi kojim slučajem ponovo došli na vlast. Čak i oni koji su bili najviše kritizeri programa i mera koje je sprovodila Vlada Republike Srbije morali su u nekim svojim izveštajima, doduše stidljivo, da priznaju da su mere bile dobre. Stidljivo, doduše.Malo je Fiskalni savet odnos prema našim javnim finansijama, prema našim projekcijama budžeta, prema našim završnim računima ublažio taj stav i priveo ga istini i činjenicama, doduše kritikujući ga u nekoj meri koja može biti prihvatljiva.Kad pogledate ocenu Fiskalnog saveta o završnom računu za 2020. godinu navode se podaci da je fiskalni, negativni fiskalni rezultat 458 milijardi, 8,3% BDP-a. To je za Srbiju mnogo novca. Hteo bih da podsetim i građane Srbije da je osim što je deo tog novca išao u sistem zdravstvene zaštite, da su tu bili razni podsticaji za naš privredni sistem koji je danas zabeležio rast od preko 7% i da i da su toliko bile napadane mere, kao što je, recimo, bila ona isplata pomoći svakom punoletnom građaninu koji je to želeo, od 100 evra.Sad, pazite, u redu što je Fiskalni savet rekao da je to trebalo praviti neke socijalne karte, pa kupovna moć, itd. To mogu da prihvatim, ali ne mogu da prihvatim da o tome počinje da priča Dragan Đilas, ne mogu da prihvatim da o tome priča Šolak, ne mogu da prihvatim da o tome priča Milojko Arsić, mlađani Nikezić, itd. zato što kad pogledam njihove rezultate i njihove vlasti ja dolazim do zaključka da oni nisu bili Robin Hud. Oni su bili junaci jednog crtanog stripa, zvao se „Alan Ford“, u kome je jedan od tih crtanih junaka otima od siromašnih da bi davao bogatima. S tim da su bogataši bili oni sami, pa su otimali od građana Republike Srbije da bi oni postali još bogatiji.Oni su se usudili da napadaju to kako to Vlada Republike Srbije i Aleksandar Vučić smeju da daju svakom punoletnom građaninu stotinu evra. Dok su uzimali za sebe, tada im to nije smetalo. Razlog jeste taj što se boje da slučajno građani Srbije ne dobiju novac, pa ne ostane za njih ukoliko nekim čudom dođu na vlast. To je njihov problem i zato napadaju sve ove mere koje je sprovodila Vlada Republike Srbije.Ima tu još nekih podataka sa kojima se ja ne bih složio, baš kada je u pitanju Fiskalni savet. Kaže se da je izvršena dokapitalizacija, jer Srbija 12 milijardi dinara, da je dat neki beskamatni kredit „Srbijagasa“ od pet milijardi dinara i da je Fond za razvoj dobio 12 milijardi dinara.Hteo bih da konačno mi i vidimo šta je to toliko skrivila Er Srbija da u godini u kojoj niko ne leti, a baš niko, kada je recimo čak i Nemačka Savezna Vlada sprema paket pomoći za svog nacionalnog prevoznika mi valjda tu Er Srbiju treba da ugasimo zato što ne sme nijedno preduzeće u Srbiji da mu produžimo život, da kada se stvore uslovi za to zarađuje novac.Samo bih hteo da podsetim građane Srbije, a i ove napadače iz Fiskalnog saveta, 2012. godine Er Srbija je imala sedam mlaznih aviona, „Boing 737“, od kojih su samo tri bila u letnom stanju, preostala četiri su bila kanibalizovana Er Srbija je bila spremljena za vreme Đilasove vlasti ili za privatizaciju ili za stečaj.Valjda naš Fiskalni savet reši da malo bude i da izbalansira svoje mišljenje, pa kaže u jednom sledećem delu da nije navedeno koja su to državna preduzeća i javne agencije uplatile dobit i dividende državi skoro 29 milijardi i smatraju da bi to iz ugla kvaliteta budžetskog procesa i njegove transparentnosti bilo svrsishodno da se nađe u tom izveštaju,

u budžet dividende i dobiti uplatili Naftna industrija Srbije, Telekom Srbija, Javno preduzeće „Srbijagas“.Zamislite da li je bilo moguće za vreme Đilasove vlasti da ta državna preduzeća uplate dividende u budžet Republike Srbije. Ja se toga ne sećam. Znam dok su oni izvodili NIS isključivo pre privatizacije da je njegov gubitak bio 80 miliona evra na godišnjem nivou. Setite se samo da su pričali kako je Telekom neefikasan, kako ne može da opstane na tržištu, kako će ga privatne kompanije pregaziti i kako treba da se privatizuje tj. da ga oni kupe sa onim novcem kojim su prethodno opljačkali od građana Srbije, Šolak konkretno, pa su hteli da prodaju Telekom za nekih 600, 700 miliona evra, a danas njegova tržišna vrednost je preko četiri i po milijarde evra. Tako to izgleda kada su oni vodili Srbiju.„Srbijagas“, na sednici odbora koja je prethodila ovoj sednici Narodne skupštine opet nekako stidljivo, a po meni bez ikakve potrebe, predsednik Fiskalnog saveta je napao „Srbijagas“ u smislu da moramo da vodimo računa šta će biti sa cenama gasa u narednom periodu, da treba da u budžetu predvidimo sredstva da pokrijemo neke eventualne gubitke „Srbijagasa“, da nam se ne bi desilo kao 2012, 2013, 2014. pa sve do 2017. godine da iz budžeta isplaćujemo gubitke „Srbijagasa“. Jeste jedna stvar tačna - da smo u tim godinama isplatili gubitke.Ali, postoji jedna druga stvar, nije rečeno kako su gubici nastali, nije rečeno da su predsednici opština iz bivšeg režima uzimali gas za rad svojih toplana, naplaćivali od svojih građana naknadu za toplotnu energiju, a onda sebi delili plate, kupovali automobile,

da bi se građani valjda, smrzavali u svojim stanovima, da u školama ne bi bilo grejanja, u bolnicama ne bi bilo grejanja.Onda vidite kakvi su to ljudi, šta su spremni da urade svojim građanima, da bi došli na vlast. Neka se ne brinu za Srbijagas, Srbijagas uplaćuje dobit u budžet Republike Srbije. Srbijagas je siguran sam, biti zadovoljan sa rezultatima razgovora koje sutra predsednik Srbije Srbije Aleksandar Vučić ima sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, i Srbija će opet imati, potpuno sam siguran, najbolju cenu gasa u Evropi. To će opet biti problem bivšem režimu, jer Srbija sa Aleksandrom Vučćem ne sme da bude uspešna.Kako oni misle da pobede SNS i Aleksandra Vučića, ako imamo rast od 7%, ako imamo inflaciju koja u zbiru ne može da dostigne inflaciju koju su oni imali u jednoj godini, ako smanjujemo stopu nezaposlenih, ako se prave putevi, auto-putevi, ako se prave bolnice i škole. Onda ne mogu da pobede Aleksandra Vučića. Pa, daj da smetamo, daj da pričamo neistine, dajte da bunimo građane da nas na neki način, nekim čudom, voleli bi na izborima, ali ako može bez izbora dovedu na vlast.Evo, sada da sam u pravu, možete da otvorite bilo koji portal pod kontrolom Dragana Đilasa, i ovog mangupa Šolaka, jedna od vesti koja će da bude jeste cene energenata, cena motornog goriva i koliko akcize utiču na cenu motornih goriva, odnosno derivata. Onda će da počnu da pričaju o inflaciji, pa, kako je to jako opasno, pa, kako država mora o tome da se brine, pa, kako da se stara. Sve su u pravu. Samo postavljam pitanje što to nisu radili dok su bili na vlasti.Kaže ovako Nikezić, mlađani, od 2012. godine, do današnjeg dana cena evro dizela je porasla za 26 dinara. Znači za devet punih godina 26 dinara. To je nešto ispod tri dinara godišnje.

Jesu li uradili nešto da se to ne desi? Nisu ništa. Jesu li pravili poreske olakšice? Ne, nisu, jer su iz tog budžeta krali, ništa nije išlo nazad građanima, nije se izdvajalo za puteve, nije se izdvajalo za privredu, nije se izdvajalo za bolnice, nije se izdvajalo za škole, nije se izdvajalo, u krajnjem slučaju, ni za penzije. Čak i onaj javni dug koji su pravili zbog povećanja penzija, zbog štampanja dinara su pojeli, pa nam je samo ostao visoki javni dug, a penzioneri od toga nisu imali nikakvu korist.Nominalno su imali više novca, efektivno su mogli manje da kupe i sada će to društvo da priča kako trebamo da brinemo mi o inflaciji.Samo da podsetim građane Republike Srbije. inflacija u 2008. godini je iznosila 10,9%, u 2009.

stope inflacije je 40%, a suštinski inflacija je bila preko 45%, za četiri godine njihove vlasti.To je bio onaj period kada je čak i oni koji su želeli da daju podršku njihovoj vlasti i njihovoj ekonomiji „US Stil“ pobegli iz Srbije, glavom bez obzira. Prodali „Sartid“ za jedan dolar, samo da ne samo da ne rade više pod režimom koji vodi Đilas, Šolak i tada predsednik Srbije Tadić. Celu fabriku su prodali za jedan dolar. Toliko o tome. I sada će Nikezić i ostali da pričaju kakva će inflacija da bude na teritoriji Republike Srbije, kako to može da se odrazi na životni standard građana. Oni se brinu o životnom standardu građana.Samo građana.Samo da kažem građanima da je 640.000 naših građana ostalo bez posla za vreme njihove vlasti od četiri godine. Izračunajte koliko je to godišnje. Izračunajte koliko je to građana dnevno

Kada već toliko pričaju o naftnim derivatima i njihovoj ceni, hajde da pričamo o tome koliko su građani kupovali goriva za vreme njihove vlasti i koliko ga kupuju danas. Valjda se po tome meri jedan deo njihovog životnog standarda. Valjda se po tome mere i rezultati. Ovako pokušavamo da napravimo neku lažnu paniku da u Srbiji ništa ne valja, da ništa ne vredi, da je fatamorgana to što građani danas imaju više novca nego pre osam ili devet godina. Sigurno je da nemaju onoliko koliko bismo i oni i mi hteli, ali jedne stvari ima dovoljno, a to je da ako radimo, ako se borimo, imamo pravo i da se nadamo da ćemo da dostignemo onaj životni standard kome težimo.Ovi

a izgubljene godine nikada i to nikada ne treba da im oprostimo i uvek treba da podsećamo građane Srbije, pogotovo ove mlađe kakve su to lopuže, hohštapleri i da nikav više Srbijom ne vladaju ni Đilas, ni Šolak, ni Mišković, ni bilo koji drugi. Hvala gospodine Arsiću.Reč ima Danijela Veljović.Prestalo vreme poslaničke grupe je nešto preko šest minuta. Hvala.Pred nama je set važnih finansijskih zakona o pokušaću u svom obraćanju u vremenu koje je preostalo, da se dotaknem većine zakona koji treba da pokažu u kom pravcu će ići ekonomija kao najvažniji faktor jedne jake države.Prvo Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o budžetskom sistemu. Ovim predlogom zakona se predviđa povećanje plata zaposlenih kod korisnika budžetskih, kao i korisnika organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim Fonda za socijalno socijalno osiguranje vojnih lica, tako što će sada plate ovih zaposlenih biti povećane za 7%.Takođe, ovim predlogom zakona se predviđa i povećanje plata za 8% zaposlenima u Ministarstvu odbrane, zaposlenima u zdravstvenim ustanovama, u ustanovama socijalne zaštite, zdravstvenim radnicima, u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i Zavodu sa sport i medicinu rada. Povećanje plata će se vršiti počev od plate za decembar 2021. godine.Ovo rešenje kojim se povećavaju plate oko 500.000 ljudi u ove dve kategorije je još jedna potvrda da se teži rastu životnog standarda iz godine u godinu. Podsetimo se, godinu dana ranije, u novembru 2019. godine zarade u javnom sektoru su takođe povećanje i to u proseku za osam do 15%. Povećanje plata je odgovorna ekonomska mera iako plate rastu brže od BDP, jer se to dešava u uslovima smanjenja javnog duga. Kada rast plata u javnom sektoru podržava rast BDP, takav rast ima pozitivan efekat na plate i u privatnom sektoru. Opravdano se može očekivati da za nekoliko meseci usledi povećanje rasta i u privatnom sektoru. To će doprineti povećanju BDP i većim prihodima budžeta.Takođe nije beznačajan još jedan aspekt povećanja plata u javnom sektoru, a to je sprečavanje odlaska stručnih kadrova iz državne službe, naročito u zdravstvu, što smo bili svedoci u proteklom periodu.Ovim periodu.Ovim predlogom zakona se obezbeđuje pravni osnov da Uprava za trezor može vršiti centralizovan obračun primanja zaposlenih izabranih i postavljenih lica kod korisnika budžeta svih nivoa vlasti, a ne samo kod korisnika republičkog budžeta kako je to do sada bilo.U vezi sa centralizovanim obračunom primanja, sada se uspostavlja novi informacioni sistem koji će omogućiti obračun, kreiranje, čuvanje i razmenu podataka neophodnih za računovodstvene evidentiranje isplate, izveštavanje, uključujući i obustave zarada, naknada i ostalih ličnih primanja zaposlenih.Ovaj sistem će u potpunosti uvesti red u sistem zarada kod korisnika javnih sredstava, uvesti bolju i efikasniju kontrolu i smanjiti troškove mogućnosti greške.Mi, mogućnosti greške.Mi, iz SDPS, uvažavajući trenutne ekonomske mogućnosti i prilike, smatramo da svaki radnik ima pravo na dostojanstven način života, da živi od svog rada, te ćemo u danu za glasanje svakako podržati ovaj predlog zakona.Što se tiče Predloga zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, predložena je samo jedna dopuna i to u članu 30. ovog zakona, kojem se obvezniku pruža mogućnost da pod određenim uslovima kapitalni dobitak, ostvaren prenosom prava intelektualne svojine, autorsko pravo, pravo srodno autorskom, kao i pravo u vezi sa pronalaskom, u kapital rezidentnog pravnog lica ne uključuje osnovicu poreza na dobit pravnih lica, uz propisivanje uslova koje je potrebno ispuniti kako obveznik ne bi izgubio pravo na ovu poresku pogodnost. Predloženo je da se ova izmena odnosi za poreski period koji počinje u 2022. godini.Osnovni godini.Osnovni cilj predložene mere je povećanje konkurentnosti domaće privrede. Naime, primenom inovacija firme koje su u vlasništvu domaćih rezidenata mogu da ostvare povoljniji položaj u svetskoj ekonomiji.U cilju borbe protiv sive ekonomije, povećanje investicija, povećanje zapošljavanja i privrednog rasta, imamo i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koji će se primenjivati uglavnom počev od januara 2022. godine.Pre svega, predlaže se povećanje neoporezivog iznosa zarada sa 18.300 na 19.300 dinara. Na ovaj način opterećenje prihoda, koji ostvaruju zaposlena lica, biće znatno manje i time će se smanjiti troškovi koje će poslodavac izdvajati za porez. Imajući u vidu da je politika zapošljavanja značajno pitanje ekonomske politike jednog društva koje ima tendenciju rasta i napretka, svaki podsticaj novog zapošljavanja građana je bitan faktor, kako za poslodavce, tako i za društvo u celini.Dalje, celini.Dalje, precizira se izuzimanje od oporezivanja poreza na dohodak građana, može da se ostvari za primanja studenata koji obavljaju učenje kroz rad. Bitna novina je i uvođenje nove olakšice za poslodavce koji zasnuju radi odnos sa novo zaposlenim licem, tako što se sada poslodavac oslobađa obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novo zaposlenog lica za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2024. godine. Takođe, uvodi se izuzimanje od oporezivanja naknade koje ostvaruju studenti koji obavljaju učenje kroz rad, kao materijalno i finansijsko obezbeđenje.Sva ova predložena rešenja imaju za cilj nastavak politike što većeg zapošljavanja koja su u proteklom periodu značajno porasla. Prema izjavi direktora Nacionalne službe za zapošljavanje, na evidenciji Nacionalne službe trenutno se nalazi 482.000 osoba i to je najmanji broj nezaposlenih lica u protekle dve decenije.Poznato je da visoke ukupne dažbine na zarade čine radnu snagu manje konkurentnom u poređenju sa drugim zemljama u razvoju. Rešenje treba tražiti u smanjenju oporezivanja zarada kada to budžetske i socijalne okolnosti dozvole. Sa zadovoljstvom konstatujem da je ovaj predlog budžeta to dozvolio. Tako i ovim predlogom zakona mladi se podstiču da ostanu u svojoj zemlji kako bi svojim radom i angažovanjem dali puni doprinos prosperitetu i daljem napretku zemlje.Kada je reč o ekonomskim merama za koje se i SDPS zalaže u cilju ekonomskog razvoja i napretka, jedna od tih mera je ravnomerni raspored poreza. Naime, u skladu sa našim opredeljenjem smatramo da budžetski prihodi moraju da potiču od poreza koji treba da bude ravnomerno raspoređen na poreske obveznike prema njihovoj snazi.Pred nama je jedan potpuno nov zakon, odnosno Predlog zakona o budžetskoj inspekciji. Budžetska inspekcija igra veliku ulogu u borbi protiv korupcije. Njen značaj se ostvaruje kroz uspostavljanje zakonitog rada svih direktnih i indirektnih korisnika javnih finansija, javnih i drugih preduzeća u većinskoj javnoj svojini, organizacija socijalnog socijalnog osiguranja i drugih.Do sada smo imali mali broj budžetskih inspektora sa neodgovarajućom školskom spremom koji nisu mogli u potpunosti zadovoljiti potrebe inspekcije korisnika javnih sredstava. Sada ovim predlogom zakona predviđa se da budžetski inspektor može biti samo lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti, ekonomske ili pravne nauke u trajanju od najmanje četiri godine. Ovaj uslov će omogućiti da poslove budžetske inspekcije obavljaju lica koja imaju usko stručno obrazovanje koje je neophodno za vršenje ovog specifičnog inspekcijskog nadzora.Važan zakon je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona. Činjenica je da Srbija kontinuirano radi na usaglašavanju svojih propisa sa zakonodavstvom EU. Tako i u oblasti carinskih propisa to je učinjeno nekoliko puta počev od donošenja novog carinskog zakona 2018. S obzirom da je Carinski zakon EU takođe pretrpeo izvesne promene, neophodno je bilo izvršiti usklađivanje i sa ovim izmenama. U skladu sa ovim predlogom zakona pomenula bih inicijativu „Otvoreni Balkan“ kao vrlo važnu i podsetila da je SDPS na čelu sa gospodinom Rasimom Ljajićem upravo bila inicijator ideje „mali Šengen“ koja je sada zaživela kroz ovu inicijativu „Otvoreni Balkan“ gde je jako važno govoriti o toj regionalnoj integraciji koja pre svega odgovara Srbiji i malim zemljama za osetniji rast životnog standarda. Zapravo, neophodno je učešće izvoza u BDP da bude iznad 50%, a zemlje sa sa 10 miliona stanovnika to ne mogu da ostvare samostalno, već mogu kroz ovakav vid saradnje. Zahvaljujem. **Vladimir Orlić** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Daniel Đivanović.Preostalo vreme poslaničke grupe nešto preko pet minuta. Poštovani predsedavajući, potpredsednice, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, 23. marta ove godine sam u ime poslaničke grupe SVM postavio tri pitanja na temu automobila, odnosno vozila učesnika u drumskom saobraćaju.Pitanja su između ostalog bila upućena Ministarstvu finansija, kao i Agenciji za bezbednost saobraćaja.Prvo pitanje sam postavio vezano za primenu novog Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i njihovoj tehničkoj ispravnosti, koji je predviđao mnogo strožu kontrolu emisije štetnih gasova. Molba se odnosila na odlaganje primene novog veoma strogog Pravilnika kako bismo građane rasteretili dodatnih udaraca na kućno budžet u sred svetske pandemije izazvane virusom Kovid 19.Poštovane kolege, sa zadovoljstvom vas podsećam da smo zahvaljujući ekspeditivnosti Vlade i otvorenosti za razgovor već tokom juna meseca ove godine postigli dogovor i odložili primenu novog Pravilnika za najmanje dve godine.Drugo moje pitanje postavljeno Ministarstvu finansija se odnosilo na tzv. porez na luksuz koji se obračunava na osnovu zapremine motora putničkih vozila i zbog toga vlasnici takvih vozila plaćaju višestruko veće iznose na ime poreza prilikom registracije njihovih vozila.Dame i gospodo, danas se pred nama nalazi predlog Ministarstva finansija, odnosno Vlade Republike Srbije o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara koji predviđa da se propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila umanjuje za motorna vozila preko navršenih pet godina starosti i motorom preko 2.000 kubnih santimetara i to za 25% kod motornih vozila preko pet, a do osam navršenih godina starosti, 40% kod motornih vozila preko osam do deset godina navršenih godina starosti, odnosno 65% kod motornih vozila preko deset navršenih godina starosti. Ovaj zakon treba da stupi na snagu 1. januara 2022. godine.Treće pitanje se odnosilo na istorijska vozila, odnosno oldtajmere. Ova vozila već treću godinu nemaju adekvatan status kada je u pitanju uverenje o ispitivanju vozila prilikom uvoza. Takođe, nepravednost kod poreza na bazi zapremine motora je još izraženija kod istorijskih vozila koja su najvećim delom upravo sa motorima većih zapremina. Sadašnjim izmenama zakona ćemo rešiti nepravednost kod registracije vozila između pet i 20 godina.Međutim, vodeći se pozitivnim iskustvom kod prva dva pitanja, siguran sam da ćemo u bliskoj budućnosti zajedničkim radom uspeti da definišemo status i za ova istorijska vozila, i u pogledu ispitivanja i u pogledu njihove registracije, i na taj način sprečiti masovni izvoz istih, odnosno motivisati vlasnike da sačuvaju oldtajmere u Srbiji i da ih neguju kao umetnička dela sve dok je naše, ali svakako i svetske istorije.Da zaključim, poslanici Poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara će u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona, kao i ostale predloge koji se nalaze na dnevnom redu sednice. Hvala na pažnji. Zahvaljujem gospodinu Đivanoviću.Reč ima Dijana Radović.Izvolite. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, pred nama su danas važne tačke dnevnog reda, a s obzirom na to da sam član skupštinskog Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, svakako da ću krenuti od Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.Na samom početku, podsetila bih ono što je veoma važno za sve građanke i građane Republike Srbije, a to je da smo juče usvojili budžet za 2022. godinu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će u 2022. godini imati na raspolaganju 62 milijarde dinara. Ovo je značajan iznos za sve naše poljoprivrednike, a svi dobro znamo da je poljoprivreda i ruralni razvoj u lokalnim, regionalnim, kao i u nacionalnim strategijama prepoznata kao strateški prioritet, odnosno kao jedan od prioriteta strateškog pravca naše države. Ovaj budžet upravo to i potvrđuje, tako što je najveći deo sredstava usmeren ka ovom ministarstvu zapravo i predviđen za subvencije, više od 80% ukupnog iznosa.Pored je veoma bitan za sve poljoprivredne proizvođače i siguran plasman poljoprivrednih proizvoda, ali državne subvencije i državni podsticaji jesu nešto što znatno određuje da li će naši poljoprivredni proizvođači nastaviti da se bave poljoprivredom, ali takođe i da li će tu poljoprivrednu proizvodnju povećati ili ući u sektor prerađivačke industrije, odnosno proizvodnje hrane.Država kroz ulaganje u poljoprivredu, kroz izdvajanje više sredstava podstiče našeg poljoprivrednika da ulaže više i da proizvodi više. Zato je važno da nastavimo ovakvu podsticajnu politiku koju imamo prema poljoprivredi, da imamo afirmativnu participaciju naše države u resoru poljoprivrede i važne su adekvatne mere koje sprovodimo u sektoru našeg agrara da bismo što više naših poljoprivrednih proizvođača podstakli da uđu u poljoprivrednu oblast, prosto da imamo više prerađivačkih kapaciteta.Posebno je značajno i da subvencije i povraćaj sredstava u poljoprivredi budu blagovremeni i budu na vreme. To je važno pre svega da bi naši poljoprivredni proizvođači mogli da znaju koliko će da ulažu, da bi mogli da znaju koliko će i da planiraju, ali i da realizuju planirane aktivnosti za narednu godinu.Upravo dolazimo do onog značajnog aspekta ovog Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, a to je da se ove izmene i odnose na to da subvencije poljoprivrednim proizvođačima budu brže isplaćivane, ali da sami zahtevi ka poljoprivrednim proizvođačima budu brže obrađivani.Ovim novinama omogućiće se efikasnije vođenje registra poljoprivrednih gazdinstava, brža obrada podataka, ali takođe i efikasnije upravljanje isplatama podsticaja iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Putem ovog elektronskog portala naši poljoprivrednici moći će da pristupe podacima o svom poljoprivrednom gazdinstvu u svakom trenutku, što će ovaj sistem činiti i transparentnijim i u svakom trenutku njima dostupnijim kako bi mogli da apliciraju i da znaju kakav je status njihovih zahteva.Digitalizacijom registra jeste značajna novina što ćemo imati bolji sistem za obradu primljenih zahteva, što će se povezati sistem sa svim relevantnim javnim evidencijama, ali takođe i automatsko preuzimanje potrebnih podataka, što će olakšati, kao što sam rekla, obradu zahteva i za krajnji ishod imaće ažurniji registar poljoprivrednih gazdinstava i bržu isplatu podsticaja. To je ono što je veoma važno, a predviđa se ovim izmenama i dopunama.Naravno, cela digitalizacija u našem javnom sektoru sprovodi se i upravo zbog toga da bi građanima bili dostupniji podaci, da bi građani mogli brže i efikasnije i jednostavnije da ostvaruju svoja prava, ali pre svega i da bi im se omogućila ušteda i vremena i novca.Kada novca.Kada dolazimo do ovog elektronskog portala, upravo to i postižemo tako što ćemo imati oslobađanje od naplati taksi, što je važno za naše poljoprivredne proizvođače, ali ćemo uštedeti i novac tako što naši poljoprivredni proizvođači neće morati da prekidaju svoje radne obaveze, radne aktivnosti, već će moći od kuće putem računara ili telefona da vrše bilo kakve izmene vezane za njihov status poljoprivrednih gazdinstava.Jedna od značajnih novina je što će se korisnicima IPARD podsticaja omogućiti avansno plaćanje od 50% od odobrene vrednosti podsticaja, čime će se obezbediti značajan deo finansijskih sredstava. Omogućićemo da ove IPARD mere budu budu afirmativnije, odnosno da budu što više zastupljene, da ih naši poljoprivredni proizvođači što više koriste, ali da što manje sredstava ostaje neiskorišćeno.Važno je pomenuti IPARD meru LEADER koja je predviđena za sprovođenje politike ruralnog razvoja, kroz realizaciju lokalnih strategija ruralnog razvoja od strane lokalnih akcionih grupa.Izmene grupa.Izmene i dopune Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave jesu još jedan korak ka našoj težnji da naša javna uprava bude i modernija i efikasnija i ima funkciju da izgradimo modernu, efikasnu i stručnu javnu upravu. Mi poslanici Socijalističke partije Srbije apsolutno se slažemo da je uspostavljanje efikasnog i modernog službeničkog sistema potreba svake lokalne samouprave i da su ove izmene i dopune neophodne i potrebne da bismo kvalitetno upravljali kako ljudskim resursima, ali tako i javnim resursima koji su u stvari resursi naših građana.Javna uprava jeste najbliža građanima, jer kroz širok spektar svih usluga koje pruža našim građanima ostvaruje najneposredniju komunikaciju sa njima. Naš zadatak je zbog toga i da je stalno unapređujemo, modernizujemo da bi je građani zaista i doživljavali kao svoj servis.Za uspešnu i efikasnu državnu upravu kojoj težimo preduslov je ulaganje u ljudske resurse, jačanje službeničkih sistema kroz specijalizaciju postojećeg kadra, omogućavanje njihove kontinuirane edukacije, konstantnog učenja, ali i podmlađivanje strukture zaposlenih.Naravno, ovde je posebno važno zapošljavanje IT stručnjaka, jer nam je neophodna informatička pismenost službenika. Imajući to u vidu, savremeni državni službenik mora biti i nagrađen za svoj doprinos reformama kojima težimo i koje sprovodimo, srazmerno složenosti njegovog posla, produktivnosti, ali pre svega i zalaganju za efikasnije ostvarivanje prava i zahteva naših građana.Uz visok nivo digitalizacije koji smo postigli u gotovo svim resorima i reformama koje smo do sada sproveli, usklađivanje javnoslužbeničkog sistema sa sa upravljanjem ljudskih resursa zaokružićemo i ove višeslojne sistematske reforme i na taj način rezultati koje ćemo postići biće kvalitetni državni službenici, ali i ono što je nama svima cilj, a to je zadovoljni građani.Svakako, svaku jedinicu lokalne samouprave karakterišu neke specifičnosti sa kojima se susreću kako donosioci odluka u tim lokalnim samoupravama, tako i građani i građanke koji u njima žive, i zbog toga nije potrebno posebno obrazlagati zašto su lokalne samouprave izuzetno važan segment funkcionisanja svake države. Građani od lokalnih samouprava, nivoa vlasti koji je njima najbliži, prirodni najbliži, očekuju da lokalne samouprave sve svoje kapacitete i sve svoje resurse usmere ka njihovim potrebama. Tu pre svega mislimo na zapošljavanje, mislimo na podizanje životnog standarda stanovništva, ali i unapređenje sveukupnog kvaliteta života.Zato je važno da sve reforme i sav razvoj i celokupan razvoj koji podstičemo na nivou cele države, podstičemo tako da on odgovori potrebama na lokalnom nivou, naravno, uzimajući u obzir i različitosti koje su tu prisutne.Jedan od ključnih aspekata daljeg razvoja naše države svakako jeste i uloga lokalnih samouprava na polju očuvanja mira i stabilnosti svake lokalne samouprave, ali značaj lokalne samouprave kada je u pitanju saradnja između nacionalnih zajednica, kada je u pitanju unapređenje multikulturalnog i multietničkog suživota većinskih i manjinskih naroda.S obzirom na to da dolazim iz jedne multikulturalne sredine u kojoj žive i Srbi i Bošnjaci, posebno bih naglasila značaj gde je potrebno da mi mladi predstavnici naroda, mladi poslanici u ovom visokom domu imamo svest o tome koliko je važno mir i stabilnost koju zagovaramo na republičkom nivou i posebno je važno da svi u lokalnim samoupravama imamo svest o tome da samo saradnja, mir i stabilnost kako unutar naše zemlje, tako i u regionu može dovesti do ekonomskog prosperiteta, kom i danas svedočimo.Poslanička grupa SPS će svakako u danu za glasanje podržati izmene i dopune ovih predloga zakona. Zahvaljujem. Hvala.Reč ima narodni poslanik Goran Milić. uvaženi građani Republike Srbije, naravno da ću u danu za glasanje da podržim ovaj set zakona, jer svaki zakon koji smo izglasali u ovoj Skupštini, izglasan je isključivo u interesu građana Srbije.U svom današnjem izlaganju posebnu pažnju posvetio bih delu razvojnog budžeta koji se tiče izgradnje brze saobraćajnice Sombor-Kikinda, odnosno da budem precizniji, saobraćajnice koja će se protezati od graničnog prelaza sa Mađarskom – Bačkog Brega do graničnog prelaza Nakova sa Rumunijom, deonica puta koji je bezmalo duga 175 kilometara, a čiji će ukupan iznos biti preko 800 miliona evra. Ova brza saobraćajnica imaće četiri trake i zaobilaziće sva naseljena mesta, što će građanima Sombora doneti ne samo brže uključenje na auto-put, povezivanje sa Kikindom, te spajanje Banata i Bačke, i ne samo lakšu i bržu komunikaciju i povećanu bezbednost u saobraćaju, nego i mnogo više od toga. Kada kažem mnogo više, mislim na to da bez puta logično nema ni prekopotrebnih investicija, te moramo da naglasimo da će izgradnjom ove saobraćajnice Sombor konačno doživeti dugo očekivani preporod i uveren sam da će ubrzo potom i prvi veći investitor doći u naš grad.Gospodo, Sombor na ovo čeka decenijama. Decenije su prošle, a nijedna vlast do sada nije imala sluha, razumevanja, niti dobre volje da shvati koliko je zapravo ovaj put značajan, bolje reći neophodan, za sve građane koji žive na potezu gde će brza saobraćajnica biti izgrađena. Te iste prethodne vlasti, pogotovo Đilasova, Tadićeva i Jeremićeva i sve te nazovimo demokratske politikanske strukture, krojile su budžet isključivo za svoje lične interese i na taj način od građana koji su im poklonili poverenje otimali sve što se oteti može, puneći isključivo sopstvene džepove, i to preko svojih privatnih preduzeća. Takav budžet oni su nazivali razvojnim budžetom i takav budžet služio im je samo i jedino za sopstveni preporod.Upravo

Ti isti njegovi, kada kažem njegovi, mislim ovom prilikom na gospodina Đilasa i njegove saradnike, u Somboru su bili na vlasti čitavih 18 godina i za to vreme gradski budžet je korišćen kako bi tadašnji predstavnici vlasti jeli i pili na račun građana, pa su tako svojim potpisom oni sebi plaćali od kapućina i kutije cigara do proslava na kojima su se bahato razbijale porcelanske vaze, te je bilo slučajeva da na jednu takvu zabavu potroše i utroše i po pola miliona dinara.Tako su oni brinuli o građanima, gospodo, i tako oni su oni demokratski razmišljali o izgradnji ove saobraćajnice i novih fabrika u gradu kome su prekopotrebna nova radna mesta i investicije. Da nije našeg predsednika Aleksandra Vučića koji se svojom rečju obavezao da će ovaj put biti izgrađen, od brze saobraćajnice za sve naše građane ostao bi samo san.U ime svih građana Sombora, ispred kojih vam se danas s ponosom obraćam, kao i u ime regionalnih centara i gradova Banata i Bačke koje će ova saobraćajnica povezivati, u ime svih čestitih i vrednih ljudi koji će konačno dobiti priliku da se povežu i unaprede svoje poslovanje, dakle, u ime svih nas koji čvrsto verujemo u politiku Aleksandra Vučića, danas zahvaljujem predsedniku Aleksandru Vučiću na svemu što čini kako za Sombor, tako i za severnu srpsku pokrajinu Vojvodinu i za našu voljenu otadžbinu Srbiju.Ovakav predsednik predstavlja ponos svim svojim građanima i svome narodu služi na čast. Sa ovakvim čovekom na čelu Srbije možemo bez straha i jasno da gledamo u svoju budućnost. Živeo predsednik Aleksandar Vučić, živela Srbija! Hvala.Reč ima narodni poslanik Radovan Arežina.

Srbije, osvrnuću se malo na Zakon o budžetskoj inspekciji. Mislim da je to dobar zakon koji ćemo, nadam se, usvojiti i sigurno ćemo ga usvojiti.Svaka odgovorna država odgovorno postupa sa javnim sredstvima pretočenim u budžete određenog nivoa vlasti. Republika Srbija, osim toga što odgovorno planira sredstva za finansiranje opšte države, odgovorno pristupa i kontroli zakonitog trošenja budžeta.

nadzor.Krovni zakon u oblasti planiranja, pripreme, donošenja i trošenja budžetskih sredstava je Zakon o budžetskom sistemu i njime je ustanovljena budžetska inspekcija kao mehanizam kontrole zakonitog trošenja budžetskih sredstava. Sada su ustanovljena tri nivoa, a to su republička budžetska inspekcija i dva niža nivoa inspekcijskih službi, pokrajinska i lokalna, odnosno opštinska, tj. gradska.Oblast inspekcijskog nadzora uređuje se i Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakonom o opštem upravnom postupku, kojima su u značajnoj meri uređena procesna pitanja koja su bitna za obavljanje poslova budžetske inspekcije, sadržina, granice, ovlašćenja, prava i obaveze pri vršenju inspekcijskog nadzora u poslovima budžetske inspekcije.Ipak je bilo potrebno budžetsku inspekciju urediti novim zakonom, jer je bilo očigledno napraviti funkcionalniji i efikasniji sistem inspekcijskog nadzora. Ta potreba proističe iz obaveze usklađivanja ove oblasti sa evropskim standardima, što je definisano u pregovaračkom poglavlju 32 – finansijski nadzor, kojim se postavlja obaveza centralizacije budžetske inspekcije i zahteva jasno razgraničenje sa internom revizijom. Sada republička budžetska inspekcija obuhvata nadležnost i budžetske inspekcije jedinica lokalne samouprave donošenjem ovog zakona i autonomne pokrajine, dok su ove inspekcije nadležne za kontrolu korisnika sredstava lokalnog, odnosno pokrajinskog budžeta.Ocenjeno je da je svrsishodnije i efikasnije da svi budžetski inspektori imaju isti nivo ovlašćenja, čime se doprinosi jačanju kapaciteta budžetske inspekcije, povećavaju mogućnosti efikasnijeg rada inspektora, suštinski treba da se ostvari bolja i odgovornija kontrola zakonitog trošenja budžeta.Postojeći kapaciteti budžetske inspekcije na svim nivoima nisu dovoljni, a ni adekvatno korišćeni zbog različitih nadležnosti i malog broja inspektora. Tako na nivou opština i pokrajina u 2020. godini rade 82 budžetska inspektora, a na republičkom nivou zaposleno je 17 budžetskih inspektora, što svakako nije dovoljno za kontrolu svih budžetskih korisnika.U

finansira i organizuje rad budžetske inspekcije, s ciljem da se poveća efikasnost rada, modernizuje rad i poveća mobilnost, odnosno prosečan broj sprovedenih kontrola po inspektoru.Krajnji cilj inspekcijskog nadzora budžetske inspekcije je uspostavljanje budžetske discipline korisnika javnih sredstava i zaštita finansijskih interesa Republike Srbije, a naročito u pogledu utvrđivanja da li se javna sredstva koriste zakonito i namenski.Centralizacija budžetske inspekcije putem preuzimanja budžetskih inspektora podrazumeva i preuzimanje svih prava, obaveza, predmeta, opreme, sredstava za rad i arhive od autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, kao što je urađeno ovim ovim Predlogom zakon, dok će se rad budžetskih inspektora pratiti kroz jedinstveni informacioni sistem e-Inspektoru, koji u svom radu koriste sve republičke inspekcije i koji digitalizuje rad inspekcije i omogućava efikasno izveštavanje i praćenje toka inspekcijskog nadzora. Centralizacija budžetske inspekcije u funkciji podizanja nivoa efikasnosti javne uprave korišćenjem digitalnih tehnologija koji olakšavaju rad i kontrolu tog rada što će u ovom slučaju vršiti ministarstvo.Mislim da je ovo dobar zakon i da time budžetski inspektor na ovaj način će veoma pomoći radu lokalne samouprave, posebno predsedniku opštine i načelniku opštinske uprave, to vam govorim kao nekadašnji nalogodavac opštinskog budžeta.Smatram budžeta.Smatram da je ovo način koji će mnogo pomoći i koji će omogućiti da određene obaveze koje ima lokalna samouprava koja vrši preko, konkretno, na primer, opštinske uprave, a veoma je interesantno da opštinska uprava obuhvata 80% sredstava kojima raspolaže budžet opštine Znači, načelnik opštinske uprave, odnosno direktor opštinske uprave raspolaže sa 80% sredstava opštine.Prema tome, mnogo je dobro što se dešava centralizacija inspektora, odnosno da on bude u sastavu republičkog nivoa i da se time umanji uticaj lokalnih, da ne kažem moćnika ili bilo koga, znači sva ta sumnja se ovim zakonom odstranjuje. ovim zakonom odstranjuje. Veoma je interesantno da od budžeta predsednik opštine direktno i jedino raspolaže samo sa zakonskom odredbom, ne koristi svaku maksimalno, 4% od tekuće

bih se nadovezao pošto vidim u vašem sastavu predsednika Vlade gospođu koju sam pratio par puta na televiziji, koja je objašnjavala odlično oko ovih poreza, konkretno je to bilo, odnosno o Zakonu o o porezima na upotrebu držanje i nošenje dobara, odnos na koji se odnosi na ono što je sve građane koji voze automobile, određene starijih godišta, a velike kubikaže, tu je obično uvek bila jedna ozbiljna rasprava i vi ste to na svoj način ispred ministarstva, ali ja želim par stvar, ako mogu da vam sugerišem, koje ćete u budućnosti jednostavno definisanjem budžeta i boljim punjenjem budžeta Republike Srbije da polako neke stvari omogućavamo, pa konkretno i kroz ovo da se još više smanjuju ti porezi koji su, nazvali smo ih realno porezi na luksuz, što prosto ne može da bude na auto od 15 godina, koji košta na tržištu par hiljada evra, a registracija za njega je 1.000 evra. Mislim da smo mi ovim današnjim, odnosno kada budemo usvajali ovaj zakon, napravili jedan veliki pomak u susret građanima koji imaju ovaj problem, a verujte da ih nema malo, jer znate šta, zakon kad je donesen neko je već imao auto te kubikaže.Mislim da je najrealnije da neko ko kupuje nov auto od 100.000 evra sa bilo kojom kubikažom i jedno četiri, pet godina do kojeg taj auto ima tu ozbiljnu vrednost i plaća ozbiljan porez. Ali, da kasnije kad ljudi uzimaju te aute koji su veoma kvalitetni sa 10 i 15 godina i koje je naš, naš srpski narod voli da vozi, voli Audi A6, milion tih drugih stvari, da im se omogući, jer mi smo, na primer evo ovde konkretno u predlogu ovoga stavlja se da sada automobili od 10 navršenih godina starosti, više od 10 navršenih godina, sa 40% umanjenja koje su imali sad ima 65%.Znači, mi imamo 25%, ali ja vam predlažem pošto dolazim iz Kladova, a to je Timočka krajina i naših ljudi je mnogo u inostranstvu, a posebno u Beču, a Beč je morate priznati u Austriji jedan veoma ozbiljan grad, ima ozbiljnu poresku politiku, tamo se ima pravo na jednim tablicama imati dva automobila. Zašto vam to govorim? Zato što jedna čovek ne može u datom trenutku sa jednim tablicama plaća po onoj skupljoj kubikaži, a ono drugo koristi drugi automobil, odnosno neki džip od 25, 30 godina ili deset, nije bitno, koji mu treba za lov, za nešto drugo, za neke druge aktivnosti, ali mu je registrovan, obavlja tehnički pregled i koristi to tokom godine jer mu nekad treba mesec ili dva dana vožnje ukupno u toku godine, a pri tom zadovoljava što plaća određene takse i tehnički pregled.Drugo, mi smo sada umanjili, na primer, konkretno u ovom primeru sa 40 smo umanjili na 65%, ali pogledajte samo razliku. Uzmite 2000 kubika 1998. neki auto i 2050, ovaj ima taksu 11.500, a ovaj ima 58.000. Vi ste sve to objašnjavali, ali morate da uđete u suštini problema koju imaju građani Republike Srbije.Ovim ja mislim da smo otpočeli rešavanje ovog pitanja koje će biti konstantno dok postoje automobili nas vozača primerenih koji ćemo to rešavati.Imate još jednu još jednu stavku, svi govore o automobilima, ali ja želim da vam uputim jedan apel i svih nas, reći ću nas, a znam dosta kolega koji voze motorcikle i da pokušamo da nađemo način da uvedemo da se to kvartalno registruje. Prestao sam da vozim svoj maksi skuter od 500 kubika pre dva meseca i sad ga neću voziti, uslovno negde do aprila meseca i zato vas molim da pokušamo da nađemo i tu način kao što je taj način u zapadnoj Evropi. Ne tražimo ništa više, ali ovim zakonom mi smo počeli da otklanjamo određenu problematiku.Želim u ime građana Republike Srbije koji voze sa velikim kubikažama i od ovih koji voze motorcikle, da vas pozdravim i da vam se zahvalim na ovom predlogu za koji ćemo kao predstavnici SPS glasati. Hvala.